Kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Raspravit ćemo - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 700 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanja, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar uprave, Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, radi se o relativno maloj izmjeni od svega dva, odnosno tri članka. U jednom se, obzirom na nova rješenja predlaže da se izmjeni članak 25. koji govori o poslovima Odbora za europske poslove budući da pitanja koja se odnose na europske poslove obavlja Koordinacija za europsku i vanjsku politiku i Međuresorna radna skupina za europske poslove te se izmjenama i odredbama predlaže utvrditi poslove koje Vlada obavlja u okviru europskih poslova, a također radi operativnosti u provedbi propisa EU, prijedlogom zakona predlaže se utvrditi da Vlada donosi uredbe za provedbu i … akata EU, uredbi direktiva i odluka ako za provedbu tih akata nije potrebno donijeti zakon. Navedeno pitanje do sada nije bilo uređeno od dana pristupanja RH EU, početkom primjene propisa EU isto je potrebno urediti. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi se za raspravu javio Klub zastupnika Grubišić-Kajin. Nema ih. Gube pravo na raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Za raspravu se u ime kluba HDZ-a javio uvaženi Gordan Jandroković. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege. Imamo naizgled jednu rutinsku točku, radi se o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi RH kojom bi se kojom bi se trebala regulirati problematika poslova vezanih uz EU uz punopravno članstvo Hrvatske u EU i dvije dvije su ključne tu teme koje je naglasio i ministar Bauk. Jedno je ukidanje odbora za poslove EU, a drugo je tretman uredbi koje Europska komisija donosi i koje se neposredno primjenjuju u svim državama članicama pa tako i u RH. Dakle, što se tiče prvog pitanja, prve teme, zakonom iz 2011. godine bilo je propisano da Vlada osniva Odbor za poslove EU kojim predsjedava potpredsjednik Vlade te da Odbor razmatra pitanje, donosi odluke i druge akte koji se odnose na usklađivanje pravnog sustava RH s pravnim sustavom EU te usklađivanje i potvrđivanje stajališta koja će zastupati predstavnici tijela državne uprave u radu institucija i tijela EU. 2013. u lipnju Vlada je donijela odluku o osnivanju Međuresorske radne skupine za europske poslove kojom je osnovana Međuresorna radna skupina za europske poslove kao međuresorno radno tijelo pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Dakle, već tada, koji dan prije ulaska Hrvatske u EU došlo je do promjene i ona je zadaća koju ima Odbor za europske poslove preuzima sada ta Međuresorna radna skupina za europske poslove. Naizgled logična promjena, možda je ona i dobra, pokazat će vrijeme, zasada je još prerano govoriti o konačnim učincima, ali htio bih ipak ukazati na jednu nedosljednost i jednu grešku koju nije bilo potrebno činiti, moglo se sa ovim sustavom krenuti ispočetka, od 2011. godine, dakle podsjetio bih da je 2011. i 2012. na poziciji potpredsjednika Vlade za europske poslove bio potpredsjednik gospodin Neven Mimica. Dakle, cijeli sustav osmišljen je tada zbog jedne osobe, on nije Bog zna kako saživio i sad se, već se određeno vrijeme radi po ovom sustavu, dakle da te poslove preuzima Međuresorna radna skupina za europske poslove. Dakle, želim naglasiti, istaći ustvari da ova odluka kakva je bila do sada jest bila napravljena za jednog čovjeka i nije pokazala Bog zna kakav smisao, sada se prešlo na ovu drugu za koju kažem još uvijek ne možemo procijeniti kakvi će biti rezultati i da li je to baš onaj najispravniji model. je mišljenje i mišljenje Kluba zastupnika HDZ-a da je možda bilo bolje nastaviti sa radom Odbora za europske poslove, ojačati funkciju potpredsjednika u Vladi koji bi se bavio isključivo europskim poslovima i koji bi koordinirao ne samo dio koji se tiče europskih fondova kao što radi potpredsjednik Grčić, nego koji bi tretirao problematiku EU u cjelini vodeći računa o novim okolnostima i na određeni način rasterećujući i premijera i Ministarstvo vanjskih poslova od vrlo opsežne, vrlo zahtjevne, vrlo teške problematike EU. problematike EU. Odlučili ste se za ovaj model, to je naravno vaša odluka, vaše pravo, a ponavljam, vrijeme će pokazati da li ste bili u pravu i da li je to baš bio pravi put. Ponavljam još jedanput, naše je mišljenje da bi možda bilo bolje da se išlo u snaženje Odbora za europske poslove i da se ta funkcija ustvari dodatno osnaživala s obzirom na velike zahtjeve, veliku težinu, veliki opseg i složenost poslova koji su povezani sa EU. Što Što se tiče ove druge teme, prijedlog zakona predlaže da se utvrdi da Vlada donosi uredbe za provedbu i preuzimanje pravno obvezujućih akata EU, uredbe direktive i odluke, ako za provedbu tih akata nije potrebno donijeti zakon. Navedeno pitanje do sada nije bilo uređeno a od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i početkom primjene propisa Europske unije isto je potrebno urediti. Dakle mi smo do sada bili u jednom pravnom vakuum, improviziralo se je, ministru su ustvari donosili uredbe koje su pretvarale one uredbe koje bi dolazile iz Europske komisije i one su onda na neki način postajale dio hrvatskog zakonodavstva, sada Vlada čini logičan korak i s obzirom na suženost pogleda da tako kažem jednog ministra potrebno je da Vlada djeluje kao cjelina i da uredbe tretira višeslojno dakle ne samo iz pozicije jednog zainteresiranog ministarstva. I to je logično i to smatram da je u redu. Međutim, postavljam jedno drugo pitanje, vrste zakonodavnih akata koje donosi Europska komisija koja je i predlagatelj zakonodavnih akata u ime zemalja članica. Postoje vam tri vrste zakonodavnih akata. Jedno su uredbe i one imaju opću primjenu, obvezujuće su u cijelosti i neposredno se primjenjuju u svim državama članicama. Dakle kada Europska komisija donese uredbu ona se izravno implementira u zakonodavstvo zemlje članica. Postoji druga vrsta akata to su direktive, one su isto obvezujuće u pogledu rezultata koje je potrebno postići ali svaka država članica kojoj je ta direktiva upućena može sama odabrati oblik i metodu postizanja tog rezultata. Dakle, direktive se pretvaraju u zakone a uredbe se izravno primjenjuju u zakonodavstvo zemlje članica. Sada ukazujem dakle na jednu opasnost nisam siguran uopće da li je ovdje sve u skladu sa Ustavom i sa hrvatskim zakonima. Ako uredba postaje dio zakonodavstva Republike Hrvatske a ne prolazi kroz zakonodavno tijelo, dakle kroz Hrvatski sabor da li tu postoji nekakva ustavna dilema, da li tu postoji neki problem, to je pitanje po meni za pravne stručnjake, za ustavno pravne stručnjake što činiti u takvim situacijama. Dakle ponavljam uredbe koje donosi Europska izravno postaju dio hrvatskog zakonodavstva bez da se o tome na bilo koji način izjasnio Hrvatski sabor, bez da je na bilo koji način ta uredba prošla kroz zakonodavno tijelo. Mi ne možemo naravno utjecati na uredbu jer Europska komisija ju donosi i ona se izravno primjenjuje. Ali nisam siguran da je potpuno u skladu sa hrvatskim Ustavom, pa čak i da je demokratski to dovoljno dobro da nešto što postaje dio zakonodavstva ne prolazi kroz zakonodavno tijelo. Ovo nije nikakav napad na vlast, dakle ovo zaista postavljam kao pitanje jer nisam ni sam siguran što bi trebalo u ovom trenutku učiniti i da li bi trebalo možda ipak naći neki mehanizam da se uredbe koje se donose od strane Europske komisije barem pošalju na informaciju Hrvatskom saboru, da li možda Odboru za europske poslove ili je možda nužno da svaka ta uredba dođe i na plenarnu sjednicu. To je pitanje mislim na koje moramo dobiti odgovor od pravnih stručnjaka. veže još jednu stvar. Ako uredbe koje donosi Europska komisija samo odlukom Vlade stupaju na snagu. Kako će prosječni građanin zainteresirani poduzetnik npr. saznati da je ta uredba uopće donesena i da je stupila na snagu, da li kroz narodne novine, da li kroz internetski portal koji ima Europska komisija gdje ona objavljuje sve uredbe i sve direktive koje se donose. Ali pokušajmo to prenijeti u realni život, dakle donosi se neka uredba iz područja zaštite okoliša. Ljudi koji se bave zaštitom okoliša neće kroz praćenje zakonodavne aktivnosti u Saboru znati da je ta uredba donesena. Oni će to znati jedino ako će pratiti odluke sa sjednica Vlade Republike Hrvatske. I mislim da smo dužni onda upozoriti ljude kojima te uredbe život znače da nije dovoljno samo pratiti zakone koji se donose u Hrvatskom saboru nego da je istovremeno onda nužno pratiti i i one uredbe koje ustvari amenuje da tako kažem narodnim rječnikom koje amenuje hrvatska Vlada na poticaj Europske komisije. Pa evo to je jedno pitanje na koje će trebati dati odgovor i molio bih predstavnike Vlade i ministra da iziđu sa čvrstim stavom oko toga i ako je potrebno da se još jednom konzultira i pravna struka da vidimo koji je model najbolji i najkorektniji s obzirom na hrvatski Ustav i na hrvatske zakone. Dakle evo to su te, ta dva elementa. Ponavljam, ona prva odluka o ukidanju Odbora za europske poslove je Vladina odluka. Mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici smatramo da bi bilo bolje da se taj odbor snažio, da je pojačan i kadrovski i sa stručnjacima i da se problematika Europske unije kroz osobu potpredsjednika Vlade dodatno osnažuje. Vi ste se odlučili na drugi model to je legitimno ali po našem mišljenju ovo bi bilo bolje. A što se tiče dakle ove druge odredbe oko uredbi tu bih molio čuti i mišljenje pravnih stručnjaka. Evo hvala lijepa. što se tiče ovoga Članka 3. Prijedloga zakona, dakle točno je da će ovim rješenjem u Saboru biti nešto manje zakona nego šta bi bilo da nema ovog rješenja. s jedne strane da se sa ministara donošenjem pravilnika to ipak diže na razinu Vlade, donošenjem uredbi a u obrazloženju je također napisano u kojem slučaju se ne bi donosili zakoni a to je dakle da Vlada donosi uredbe za provedbu i preuzimanje pravno obvezujućih akata Europske unije u onim slučajevima kada za provedbu tih akata nije potrebno donijeti zakon. To može primjerice biti određivanje nadležnih tijela za provedbu uredbi ako se pitanja provedbe nedvojbeno odnose na upravno područje iz djelokruga tijela određenih zakonom, pitanja tehničke naravi i druga pitanja za koja nije potrebno donijeti zakon. Dakle, što se tiče pitanja ustavnosti ova odredba mislim zakona nije u suprotnosti sa Ustavom jer izričito isključuje one uredbe za koje je potrebno donijeti zakon. Eventualno se može dogoditi da neka uredba koju Vlada donese pozivajući se na taj članak ne bude u skladu sa zakonom i u skladu sa Ustavom zbog toga. To može To može biti neovisno o tome je li ovakvo zakonsko rješenje na snazi. A što se tiče prijedloga da se Odbor za europske poslove, odnosno nadležan saborski odbor obavještava o donesenim uredbama to bi bilo možda najbolje rješenje u ovom trenutku, pa ako se pokaže dobro onda ne treba vraćati na staro, dakle da i o tehničkim pitanjima o kojima de facto ne može utjecati odlučuje sabor. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu repliku. Uvaženi Gordan Jandroković, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Samo da napravimo, mislim da bude jasno i kolegama u Saboru, ali i hrvatskoj javnosti da se radi o različitim vrstama zakonodavnih akata. Uredba praktički ima snagu zakona, uredba je isto tako zakon kao što je i zakon koji je izveden iz direktive. Mi tu uredbu ne možemo mijenjati, to je potpisano ugovorom i to važi za sve zemlje članice Europske unije. Kad Europska komisija donese uredbu ona postaje dio zakonodavstva, dakle nema nekakve druge uredbe po kojoj mi možemo donosit zakon nekakav ili ne. Uredba onako kako je napisana prenosi se u hrvatsko zakonodavstvo, a direktiva ima mogućnost i nužno je ustvari preoblikovati ju u zakon. Dakle nema uredbi koje nisu zakoni i sad je tu ključno pitanje da li je moguće, da li je sukladno Ustavu da postoje zakoni u Republike Hrvatskoj o kojima nije raspravljalo zakonodavno tijelo odnosno Hrvatski sabor. To je novo pitanje, to je nova problematika na koju ne znam da li ovdje koji sjedimo možemo dati precizan odgovor. Možda isto pitanje čak za Ustavni sud. **Stazić, Nenad Pa evo kratko. Što se tiče dilema oko ustavnosti ovog članka, ona je otklonjena time da izrijekom se navodi da ako je potrebno donijeti zakon on će se donijet zakon, neće se koristit ovaj članak uredbe. članak uredbe. A uredba Vlade, ne uredba Europske komisije, koja bi eventualno bila donesena temeljem tog članka krivo bi bila nezakonita i neustavna, bila bi i sada. Dakle u tom dijelu ne mijenja se status vladinih uredbi u odnosu na uredbe Europske komisije. Što se tiče Što se tiče onoga što bi trebao donijeti Hrvatski sabor, što po sadašnjem rješenju treba donositi Hrvatski sabor, a po novome ne bi trebao, to ne bi trebalo biti sporno jer se radi o tehničkim pitanjima koja su riješena i drugim zakonom o djelokrugu ministarstava itd. Primjerice ja se sjećam jedne rasprave iz provedbi uredbe iz iz djelokruga Ministarstva uprave gdje smo odredili u jednom slučaju Ministarstvo regionalnog razvoja, u drugom slučaju Agenciju za zaštitu osobnih podataka da obave te poslove jer se od njihovog djelokruga nije moglo zaključit da su to oni pa smo posebnim zakonom njih obavezali. To bi bilo i ubuduće. Prema tome, veće je pitanje dakle transparentnosti i tu se slažem s vama da bi trebalo razmisliti na način da građanima olakšamo praćenje takvih aktivnosti i u tom smislu ćemo i vašu preporuku vjerojatno poslušati ili zaključkom Sabora ili zaključkom Vlade ili odlukom saborskog tijela obavezati Vladu da o tome obavještava saborsko tijelo. da je to najbolje rješenje. Pa ukoliko se pokaže da je potrebno ponovo vratit sve na zakone onda ćemo to i napravit, nije problem. Hvala.